5. при повторно нарушение на изискването техническият специалист да уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в определения с наредбата по чл. 147, ал. 1 срок, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен; 6. когато председателят на комисията, извършваща прегледите, е предоставил паролата си за достъп до информационната система по чл. 147, ал. 8 на друго лице и то я използва; 7. когато техническият специалист предостави индивидуалния си печат за заверка на документите, удостоверяващи, че пътното превозно

извършващи прегледите, и на техническите специалисти се извършва със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на оправомощено от него длъжностно лице.

Председател на комисията, извършваща прегледите, или технически специалист, заличени от регистъра по ал. 9 на някое от основанията, предвидени в ал. 10, т. 4-8, не могат да бъдат вписвани отново в регистъра в продължение на две години от датата на заличаването. (14) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват: 1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание; 2. с прекратяването на дейността на лицето по ал. 2; 2; 3. с изтичането на срока, за който е издадено;

По § 12 има предложение от народния представител Иван Вълков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12,

или лицето по чл. 148, ал. 2 престанат да отговарят на изискванията на този закон или на наредбата по чл. 147, ал. 1; периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се извършват от технически специалист, който не е вписан в регистъра по чл. 148, ал. 9; 9; 3. контролно-техническият пункт е оборудван със средства за измерване, които не са одобрени по реда на Закона за измерванията или не са преминали задължителна проверка по реда на същия закон;

че превозното средство е технически изправно; 5. в контролно-техническия пункт, в който лицето по чл. 148, ал. 2 извършва дейността, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, да е представено на преглед за проверка на техническата му изправност или без да е извършен преглед; 6. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на периодични прегледи за проверка на пътните превозни средства, определени с този закон или с наредбата по чл. 147, ал. 1, извън случаите по т. 5.”

В заповедта по ал. 2 се постановява: 1. отнемане на предоставените на лицето по чл. 148, ал. 2 документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед; 2. отнемане на индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 148, ал. 2; 2; 3. прекратяване на достъпа на председателя на комисията, извършваща прегледите, до информационната система по чл. 147, ал. 8. (4) Отнемането подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народен представител, който иска да сподели с нас нещо по редакцията на § 15?

По § 16 има предложение от народния представител Иван Вълков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 19, и предлага следната редакция:

години – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години; б) двадесет и една години – за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 кW;

за управление на моторно превозно средство от категория С1 и С1Е, като не се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превозни средства,

като не се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превозни средства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози; и една години – за управление на моторно превозно средство от категории D1 и D1E, като не се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превозни средства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози; четири години – за управление на моторно превозно средство от категории D и DE, като не се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превозни средства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози; и една години – за управление на трамвайна мотриса от категория Ттм; 12. осемнадесет години – за управление на колесен трактор от категории Ткт по републиканските и общинските пътища.”

Свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България, за което обстоятелство подписват декларация или представят доказателство, че се обучават във висше училище по чл. 17, ал. 1 от Закона за висшето образование или в училище по чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета в страната не по-малко от шест месеца. месеца. (6) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС следва да отговарят на изискванията на ал. 5. (7) Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз. (8) Когато на водач на моторно превозно средство са наложени ограничения за управление на превозни средства, в свидетелството му за управление чрез съответния код на Европейския съюз, определен в наредбата по чл. 159,

или при подмяна на българско свидетелство за управление на моторно превозно средство или на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз, или друга страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, не се изисква копие от документ за завършено най-малко основно образование. Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство се извършва при изтичане срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов и при промяна в данните на водача. Дубликат на свидетелството за управление на моторно превозно средство се издава при повреждане, унищожаване, изгубване или кражба.” Има ли становища по обсъждания текст? Не. Подлагам на гласуване § 19 в редакцията по доклада на комисията.

т. 4: „4. ръководителят на учебната дейност и техническият сътрудник отговарят на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, така: „(12) Разрешението се отнема, когато: 1. учебният кабинет, учебната площадка, офисът или учебното пътно превозно средство престанат да отговарят на изискванията на наредбата по ал. 1, т. лицето, получило разрешение по ал. 3, разпореди или допусне провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство в нарушение на условията и реда, определени с наредбата по ал. 1, т. 3 и учебната документация по чл. 153, т. 1; 3. лицето, получило разрешение по ал. 3, разпореди или допусне извършването на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство: а) в помещение, което не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. с моторно превозно средство, което не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3; в) с преподавател, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1,

Преподавател, заличен от регистъра на основание чл. 18, т. 3, не може да бъде вписан отново в регистъра в продължение на две години.” Има ли становища? Не. Подлагам на гласуване редакцията на § 20 по предложение в доклада на комисията.

Едно притеснение, госпожо председател, защото и в предишния параграф, и в този параграф ние отнемаме лицензии, цитирайки примерно наредби на министъра. Не знам дали е точно правилно или в самия закон трябва поне да упоменем случаите, в които се отнема лиценз. Защото една наредба, по който и да е параграф на закона, може да се направи от администрацията и да се подпише от министъра. Това е принципният въпрос, който исках да поставя и в предишния текст, а текстовете и наредбите са доста. Не знам дали е правилният вариант и това дали няма да ни създаде правен проблем.

Параграф 18. Има предложение от народния представител Валентин Микев. В § 18, чл. 153б се правят следните изменения и допълнения: „1. Създава се нова ал. 1: „(1) Дейността по провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, както и на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление по реда на чл. 171, б. „в” се извършва от юридическо лице, определено след провеждане на конкурс. Условията и, редът за провеждане на конкурса се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.” 2. Досегашните ал. 1, 2 и 3 стават съответно ал. 2, 3 и 4.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 18, който става § 21,

Психологическите изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 се организират и провеждат: 1. първото и второто психологическо изследване – от регистрирани при условията и по реда на този закон и притежаващи удостоверение за регистрация: а) многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от групови практики за медицинска помощ, в които работи поне един психолог;

в) диспансери за психични заболявания, в които работи поне един психолог; 2. третото психологическо изследване – от областни експертни психологически комисии, организирани в многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. (2) Методическото ръководство за извършването на психологическите изследвания се осъществява от централна експертна психологическа комисия, организирана в Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ” – София. Членовете на тази комисия притежават необходимите образование и квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2. 1, т. 2. (3) Удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания се издава на лицата по ал. 1, т. 1 при следните условия: кабинетите и специализираното оборудване отговарят на изискванията и осигуряват извършването на изследването съгласно наредбата по чл. 152, ал. 1, 2; 2. лицата, които извършват изследванията, притежават необходимите образование и квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и са включени в регистъра

Регистрацията на лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1 се извършва от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице. (2) За вписване в регистъра лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1 подават заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, комплектувано с документите, определени с наредба по чл. 152, ал. 1, т. 2. При непълноти на предоставените документи по ал. 2 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им. (4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 3 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на лицата, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и са приложили документите по ал. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация на лице, което не отговаря на някое от изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 или не е приложило към заявлението документите по ал. 2.

пореден номер и дата на вписване в регистъра; 2. наименование, седалище и адрес на управление на регистрираното лице – за юридическите лица и едноличните търговци; 3. номер на издаденото удостоверение за регистрация; 4. данни за психолозите, които ще извършват изследванията: а) имената на психолога и единният му граждански номер; б) образованието и квалификацията на лицето, извършващо психологически изследвания; в) данни за влезли за влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на условията и реда за извършване на психологически изследвания; г) данни за заличаване на регистрацията и основанията за това. (2) Лицата, заличени от регистъра на основание чл. 153в, ал. 7, т. 1, не могат да кандидатстват отново за вписване в регистъра в продължение на две години от датата на заличаването. заличаването. (3) Искане за изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 30-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване. (4) Заличаването Заличаването от регистъра се извършва със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на оправомощено от него длъжностно лице, която подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (5) Редът за регистрация и заличаване от регистъра се определя с наредбата по чл. 152, ал. 1, Становища? Заповядайте, господин Микев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда съвсем кратък. Току-що господин председателят прочете предложението, което внесох, а то е именно за извеждане на изпитите от държавна администрация и предоставянето им на юридическо лице, избрано чрез конкурс. Първо, искам да приветствам представителите на „Автомобилна администрация” за куража им, че решиха да изведат психологическите изпити от своите задължения и да ги изпратят там, където е мястото им, и в същото време да изкажа своето не съвсем удовлетворение от това, че не се решиха да направят и следващата важна стъпка, а именно извеждането на изпитите от техните задължения. В последните години сме свидетели на изключително драстични случаи, в които автомобил на представители на „Автомобилна администрация” участваха в редица корупционни схеми, които облагодетелстваха и създаваха условия за получаване свидетелство за правоуправление от хора, които, и с които, и днес се разминаваме по пътищата. Предложението, което направих, е нещо, което е направено вече в най-развитите европейски страни и там, където пътнотранспортните произшествия са с най-малък брой. Затова молбата ми е това предложение да бъде взето под внимание. И така, както в комисията беше подкрепено с 2 гласа и всички останали бяха „въздържали се”, искам да кажа, че оставам зад своето предложение, заради това че го намирам за съвременно и ефикасно. Благодаря. Няма. Други народни представители, които имат отношение по обсъжданите текстове? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентин Микев, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентин Микев, което комисията не подкрепя.

Гласували 79 народни представители: за 13, против 13, въздържали се 53. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване § 18 в редакцията и съдържанието по доклада на комисията. Гласували

Тъй като минава 14,00 ч., продължаваме утре с второто четене на законопроекта.